Kolegice i kolege, dobar dan na početku ovog drugog dijela sjednice današnje. Stali smo na replikama na izlaganje zastupnika Vedrana Rožića. Prvi je na redu zastupnik Dragan Vukić, replika tri minute. **Vukić, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupniče kolega Rožiću. Govorili ste o demografiji i u tom smislu želim vam replicirati jer i popis pučanstva u Republici Hrvatskoj koji je proveden ove godine govori da nas je manje. A kako znamo da su krajevi u Bosni koje obitavaše Hrvati bili demografski rasadnici i iz kojih se punila i Republika Hrvatska pučanstvom i da bi to ostalo tako i dalje neizmjerno je važno gospodarski ulagati u te krajeve i ovo je prigoda pozvati gospodarstvenike iz Republike Hrvatske poglavito one koji potječu iz tih krajeva da ulažu u te krajeve, da otvaraju nova radna mjesta kako bi se ljudi tamo zadržavali, kako bi mogli živjeti od svog rada i kako bi imali i tu misiju koju su ti krajevi koji su i do sad imali. Znači, prigoda ih je pozvati, a i sve druge koji vide svoju svoju ekonomsku računicu da ulažu u prostore gdje žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, pa i u druge krajeve u Bosni Odgovor na repliku. pa čak i jedna velika Rusija da imaju loše predviđanje što se tiče demografske politike u budućnosti. Jer svaka ozbiljna država, pa tako i Hrvatska mora voditi računa od narednih 30, 50 godina. Sigurno da prostori koje nastanjuju od pamti vijeka Hrvati koji su sada evo podijeljeni sa administrativnim državnim da su uvijek bili kroz povijest i u dobru i u zlu bili su naslonjeni jedni na druge. I tu je obaveza i ustavna i Republike Hrvatske da sa svojim gospodarskim subjektima subjektima pomaže opstanku ne samo prostora koje nastanjuju Hrvati u Bosni i Hercegovini, nego imamo i prostore i u Hrvatskoj koje država strateški mora osigurati i zadržati stanovništvo na tim prostorima. osnažena gospodarski Hrvatska sigurno da onda i po pitanju demografske politike u budućnosti može puno više napraviti nego što je to činila do sad. Druga replika zastupnica Neda Klarić. da se ne treba odricati emocionalne dimenzije i emocionalnog pristupa kada govorimo o donošenju ovoga Zakona. Slažem se utoliko više što odricanje iz te jedne, dakle emocionalne sfere, iz svog afektivnog dijela života značilo bi odreći se i razbaštiniti sebe jedne količine domoljublja. Isto tako, to bi značilo da bez emocionalnog pristupa ni neke povijesne činjenice ne bi mogle biti valorizirane na ispravan način. Povijesna činjenica jeste nemjerljivi doprinos Hrvata u obrani i Republike Hrvatske i same Bosne i Hercegovine. Veliki ogroman ljudski potencijal čine 2 milijuna Hrvata u prekomorskim zemljama, 6 stotina tisuća Hrvata u zemljama Europe, jednako kao i 120000 prognanih Hrvata ogroman su potencijal upravo iz razloga državnog i gospodarskog razvitka razvitka Republike Hrvatske, jačanje postojećega kao i razvijanja instrumenata zaštite Hrvata izvan Hrvatske i suradnja institucija Hrvata izvan Hrvatske i vladama pojedinih odnosno njihovih domicilnih država. Svaka čast i zahvala Vladi Republike Hrvatske koja je sve ovo prepoznala. Hvala lijepa. Vedran (HDZ)** Pa kolegice emocije su ja mislim sve ono u životu i i u tijekom povijesti našega naroda i s obzirom da pripadamo i tom jednom i mediteranskom krugu, pa i unutrašnjost Hrvatske je, narod je duboko emocionalan i to se vidi u tako reći sačuvanju tih svih vrijednosti koje smo naslijedili bilo to da je baš od onog klapskog pjevanja ili sviranja tamburica ili drugog načina života, pa evo i prije smo imali priliku i čuti od predsjednika Italije kada je u svom govoru kazao te jedne duboke veze naroda koji su živjeli na tom i mediteranskom prostoru pa i ovom drugom prostoru na kojem obitavaju Hrvati. Tako ja vjerujem da ćemo i pri pristupanju Europskoj zajednici vidimo sad ove naše jedne promidžbene poruke da će Hrvati itekako znati sačuvati tu jednu svoju povijesnu odluku. Znači, emocije na prvom mjestu. Moram priznati da ste me dirnuli kolega, jer moram se suzdržati. Zato najavljujem replika kolega Daniel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Cijenjeni kolega Rožić, ovo je jedan prijedlog zakona koji je veliki korak naprijed i u tom smislu ga ja podržavam. Dobro je što on predviđa i određena tijela kao Središnji državni ured. Smatram samo da ne bi trebalo biti donošenje ovog Zakona predizbornog karaktera nego ono treba bit suštinski korak naprijed i prilika da zapravo Hrvatska kroz razvijanje odnosa sa Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske snaži vlastitu poziciju. Možda jedna usporedba, u susjednoj Srbiji u ovom trenutku postoji Ministarstvo za Srbe izvan Srbije. Dakle, oni su to podigli na još višu razinu. A upravo je Hrvatska i sa svojim okruženjem, s Hrvatima koji žive u susjednim zemljama i s dijasporom u Europi i u prekomorskim zemljama zapravo jedna od zemalja, mi smo jedan od naroda u svijetu koji ima gotovo jednu od najvećih dijaspora uopće u svijetu. I zapravo je to jedna velika i sjajna prilika Hrvatskoj da kroz nalaženje pravog odnosa, kroz snaženje hrvatske dijaspore, kroz osnaživanje položaja hrvatskog naroda u BiH zapravo jača samu sebe. Pri tome ne smije naravno to biti isključivo predizbornog karaktera i drugo, dosad Hrvati koji su se vraćali u Domovinu iz dijaspore imaju dosta teških i neugodnih iskustava s hrvatskom birokracijom i u tome trebaju pomoć. Mnogi od njih su nažalost i požalili što su se odlučili vratiti u RH i to se događat ne smije. treba pomagat i u razbijanju tih birokratskih prepreka, treba našu državu u cijelosti učiniti efikasnijom i treba doista kao što je predviđeno imati jednu temeljnu strategiju razvoja odnosa sa Hrvatima koji žive izvan RH kako bi njihovu poziciju prije svega u BiH osnažili. A što se tiče dijaspore u prekomorskim zemljama i zemljama u u zapadnoj Europi kako bi trajno razvijali odnose s njima. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Odgovor na repliku. **Rožić, Vedran (HDZ)** Hvala na replici kolega Srb. Sigurno da promišljanje strategije razvoja jednoga naroda ne može ostati samo na zakonima niti na na Parlamentu, to je i zadaća i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, da ne govorimo raznih instituta i drugih promišljanja. Mi znamo da na zapadu postoje tzv. think-tankovi, ljudi raznih profesija koji razmišljaju o budućnosti svoga naroda, o prosperitetu svoje države, tako da ovaj zakon možda nam je sad bio jedan trenutak kao jedan trenutak koji će u budućnosti raspraviti i pokušati dati na mnoge odgovore i izazove koje čekaju hrvatski narod u budućnosti. Jer mi kao i ostatak Europe imamo prosjek negdje 43 godine i taj prosjek će se ako ako ništa država ne napravi on će se samo iz godine u godinu povećavati. Tako ja mislim da su naredne godine itekako važne za izraditi jednu pravu strategiju i tu strategiju moraju izraditi

Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Pa ja mislim da je rasprava našega kolege Rožića vrlo važna jer je ona zapravo svjedočenje. On je čovjek koji je proveo koji je proveo godine i godine u Australiji i s našim ljudima, a i otišao je s prostora s kojeg su otišle tisuće naših ljudi diljem svijeta. Ne možete doći ni u jedno selo ne znam u Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Australiji da nećete naći ne Hrvata nego čovjeka iz svog kraja, iz svog mjesta. Mislim to je nevjerojatno. Ali ste me potakli svojom raspravom na još jednu stvar. Što su Irci razvili? Kad bi mi to predložili ovdje u ovaj zakon imajući u vidu našu sitničavost vi bi to Bog te pitaj kako ocijenili. Irci imaju tzv. heritage centre baštinske centre u državama u kojima žive Irci kao dijaspora. Što to znači? To znači oni slave, pazite, doprinos svog naroda državi u koju su došli. I sad mi pada na pamet Hrvati u Australiji. Logo Trajana Drvenice Hrvata vinara je uzet za australski grb. Charles Bilić je službeni slikar Olimpijade bio u Australiji. Tony Šantić je 2 puta pobijedio na Melbourne Cup-u, Ralph Širić je patentirao orbitalni motor. O tome ja mislim da ne znaju ni Hrvati u Australiji dovoljno, a kamoli Hrvati u Hrvatskoj, a kamoli da australska javnost zna dovoljno o tome. Prema tome, dakle na koji sve način možemo promicati ne znam ni ja interese svoje i širiti svoj utjecaj? On je doista impresivan. Da ne govorim o Charlesu Perkinsu, prvom aboridžinu koji se borio za pravo aboridžina u Australiji, a koji je igrao za nogometni klub Croatiu, ne znam koju, Adelaide ili ne znam koju, i odakle je otišao na fakultet. Dakle, to je prvi Australac aboridžin koji je završio studij, otišao iz hrvatskog kluba

hrvatski iseljenici diljem svijeta ostavili traga, a isto tako su i jedan veliki broj useljenika u Hrvatskoj kroz našu povijest ostavilo i u hrvatskoj povijesti traga, bilo u književnosti, bilo u znanosti. Tako da ta jedna jedna emigracija tih stanovnika u ovom slučaju Hrvata je itekako doprinijela i bogatstvu i tih naroda. Međutim, sada su jedne tendencije u svijetu, ovo prije kako smo spomenuli da je sve manje iseljeničkih naroda, a da zemlje u koje spada i Hrvatska moraju voditi računa o useljeništvu. Znači, o novoj mladoj i stručnoj radnoj snazi. Ja mislim da upravo tu s obzirom na tu veliku dijasporu koju imamo te druge, treće čak i četvrte generacije da u ovim novim svjetskim okolnostima da imaju priliku i imat će u Hrvatskoj naći svoje mjesto. I ja mislim da tu, opet ponavljam, da u budućnosti sve vlade i parlamenti moraju voditi računa o tome. Hvala lijepo. Došli smo i do zadnje replike i koristim priliku da zahvalim kolegama koji su odustali u ime onih koji čekaju na raspravu. Zadnja replika, zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ovdje gospodine Rožić imam jedan upit nenazočnog ili izočnog Daniela Srba kolege koji je pitao hrvatsku Vladu je li točna informacija da se od 2004. godine devizne doznake iz inozemstva evidentiraju kao prihod koji ostvaruje turizam u RH. Pošto ste vi govorili o 2 milijarde eura otprilike doprinosa deviznih doznaka ili doznaka naših doseljenika što jasno ima, što je veliki doprinos Hrvatskom proračunu, zanimljivo je a i ne samo to, nego što je govorio gospodin BAgarić koliko je naših ljudi značajnih od Amerike, Australije itd., pa se pitam kako ti tako značajni ljudi, kako ti ljudi koji znače puno i u onim zemljama u kojima žive, eto nemaju predstavnika, mi računamo da ta da kažem daleka dijaspora, ima predstavnika u Hrvatskoj saboru, zakonski, da to provedemo u Ustav, Zakon itd. Volio bih kada bi ti ljudi imali priliku, bez obzira koje su generacije hrvata izvan Hrvatske, i koliko su značajni u svjetskim razmjerima kada bi oni imali svog predstavnika, kao što se dalo Srpskoj manjini, 3 zajamčena zastupnika u Saboru pa da i netko iz ove kažem dalje dijaspore ima zajamčenoga zastupnika u Hrvatskom saboru koji bi onda sasvim sigurno mogao iskazati i njihove i potrebe i želje za povezivanjem naše dijaspore sa Hrvatskom. Vedran (HDZ)** Kolega Grubišiću postavili ste jedno važno pitanje, ja vjerujem da će se to u narednim narednim sazivima parlamenta i dogoditi. Ovakav Zakon je bio potreban jer vidimo po zakonu da se formira i savjet gdje će biti prisutni predstavnici kompletne dijaspore. Ja vjerujem da će se u narednim godinama ne samo svijest i unutar države i upravo što sam prije spominjao i ta naša jedna nacionalna svijest i naše mnogobrojne dijaspore odraziti na taj način da će oni biti sve prisutniji u životu Hrvatske. Kolegice i kolege, maloprije sam rekla da je zadnja replika, u međuvremenu smo ustanovili da ima još jedna replika koja nije bila ovdje predbilježena. Kolegica zastupnica Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Naime, kratko ću se samo javiti, uvaženi zastupniče Rožić vi ste u svojoj raspravi rekli da mislite da savjet koji se osniva nije velik po broju članova, da u međusobnim kontaktima će doći do različitih ideja, inicijativa za rješavanje problema pa i gospodarske suradnje. Ja se potpuno sa vama slažem da uvijek treba razgovarati, komunicirati i da broj članova savjeta ako će aktivno sudjelovati, ako će pridonositi zaista može puno pomoći. Ja mislim da je najteže kada nema suradnje, kada nema međusobnom uvažavanja, kada nema komunikacije onda nema ni prepoznavanja ni uočavanja raznih mogućnosti rješavanja potreba. Upravo mislim da je ovaj Zakon doprinos da dođe do još bolje komunikacije i još više razumijevanja i ovaj zakon je po meni Zakon koji će u svakom slučaju učvrstiti odnose, veze Hrvata u Republici Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Vedran (HDZ)** Kolegice, sigurno da će ti kontakti biti sve češći, međutim, živimo sigurno u jednom modernom tehnološkim informatičkim sustavima, gdje su danas najviše mladi i mlade te generacije koje žive diljem svijeta, koje se na razno razne načine dopisuju, sa svojim i sunarodnjacima i sa svojom rodbinom, tako ja vjerujem da će te mlade generacije tu komunikaciju uspostaviti i da će praktički jer na njima ostaj ei budućnost Hrvatske, tako da će oni pronaći načina putem te komunikacije na koji će način moći izgrađivati još ljepšu i bolju Hrvatsku. Hvala lijepo. Serija replika vezanih uz izlaganje zastupnika Rožića je završena. Na redu je sljedeća pojedinačna rasprava, zastupnik Ivo Jelušić. (SDP)** Gospođo potpredsjednice, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nadam se da moja rasprava neće izazvati ovoliko replika koliko i prethodna. Odmah u startu želim reći da sam osobno za svako rješenje koje je u interesu Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Za svako rješenje koje je njima od koristi, od koristi, za svako rješenje koje će njihov život tamo gdje žive, u zemljama u kojima žive bez obzira jesu li nacionalna manjina ili su konstitutivni narod u Bosni Hercegovini, dakle, za svako ono rješenje koje će njihov život tamo učiniti ljepšim, boljim, gospodarski prosperitetnim. Za svako sam također rješenje koje će pojačati njihove veze s Republikom Hrvatskom u svakom smislu, kulturnom, sportskom, gospodarskom i svakom drugom. I naravno za svako sam rješenje koje na tragu toga da omogući njihov povratak u Hrvatsku ukoliko to žele ili njihov dolazak ukoliko žele doći živjeti u Hrvatsku. U tom smislu prihvaćam sve dobre prijedloge i ideje pa je sve ono dobro što je u ovom Zakonu. Ono što nikada nisam, pa ne prihvaćam da se na tom pitanju dijelimo i ovdje u Hrvatskom saboru i općenito u političkoj javnosti u Hrvatskoj na male i velike Hrvate, na one koji više za hrvate i za Hrvatsku i oni koji su manje, pa u tom smislu postoje standardni već malte ne i klišeji da su neke stranke za hrvate izvan Hrvatske a neki nisu toliko, dakle ne prihvaćam te podijele na male i velike nego prihvaćam podijele u onom smislu koliko tko zaista istinski radi, ali konkretno da Hrvati koji žive izvan Hrvatske žive bolje i sretnije. Dakle ovaj zakon ima određenih dobrih rješenja kako bi Hrvatima izvan Hrvatske bilo bolje i kako bi njihove veze s Hrvatskom sigurno bila bolja. Dakle, za sva sam ona rješenja koja će pomoći Hrvatima da bolje bude tamo gdje jesu, a kada dođu živjeti u Hrvatsku da imaju ista prava kao Hrvati koji žive u Hrvatskoj, ni manja niti veća. Predlagatelj smatra da Predlagatelj smatra da će ovim zakonom kao formom, kao najboljim rješenjem riješiti se dobar dio problema HRvata koji žive izvan Hrvatske. Odmah da kažem možda, nisam protiv zakona, dapače ja sam također da se ovo pitanje riješi zakonom ali nisam siguran da će riješiti sva pitanja i da će nakon ovog Hrvatima koji žive izvan Hrvatske biti bolje. Možda bude bolje, ali nisam siguran. Bit će bolje ako se promijeni način ponašanja i odnos prema njima, njima, a ne samo mijenjanje određene administrativne forme odnosno donošenjem zakona. Ako je zakon jedini taj koji će riješiti sve probleme onda postavljam pitanje, zašto ga nismo donijeli već 20 godina ili to znači da do sada politika ... nije bila dovoljno dobra? Pa dobro u dobrom dijelu i nije bila dobra. Nisam također zato da se ovaj zakon promatra u kontekstu pranja savjesti, dakle eto sada smo donijeli zakon pa eto možemo Hrvatima iz Hrvatske reći napravili smo nešto, donijeli smo zakon i sada će će biti sve drugačije, sada će biti sve bolje. Ono što mi je kod donošenja ovog zakona neprihvatljivo i nije dobro a nije vezano za sam zakon nego u kontekst donošenja ovog zakona, a to je vrijeme kada se on donosi. Nije dobro da ga se donosi sada pod kraj zasjedanja ovoga Sabora, par mjeseci pred izbore. To nije ni mudro, to nije ni iskreno pa ja bih se usudio reći to nije korektno prema Hrvatima izvan Hrvatske. Trebali smo ako smo ga u ovom sazivu mislili ići na ovakva zakonska rješenja donijeti prije dvije godine, jer ovako bit će protumačeno i u javnosti političkoj, a pogotovo kod Hrvata na koje se taj zakon odnosi da se to opet radi zbog njih u predizborno vrijeme kako bi netko na tome ubirao političke poene. Dakle nije dobro da se sa Hrvatima koji žive izvan Hrvatske bez obzira gdje i u kom odnosu licitira u ovo vrijeme pred izbore. Zato kažem da nije dobro taj kontekst u kojem se donosi ali da zakon treba donijeti to treba sigurno treba donijeti. Dakle, zato sam da se u zakonu ugrade što više konkretnih rješenja kako bi Hrvati koji žive izvan HRvatske imali bolje veze sa HRvatskom i bolje i sigurnije živjeli tamo gdje ali sam protiv toga da ih se upotrebljava da ne kažem zloupotrebljava a često puta ih se zloupotrebljava za sitne stranačke interese u izborima itd. Dakle, tražimo rješenja koja će biti u korist Hrvata izvan Hrvatske a ne u korist sebe ili svoje stranke ili koristeći Hrvate izvan Hrvatske za neke probitke političke osobne ili stranačke. Konačno dakle trebamo ja se nadam da ćemo ovim zakonom i oko donošenja ovog zakona prestati koristiti Hrvate izvan HRvatske za svoja unutarstranačka potkusurivanja ovdje u Hrvatskoj. Ako to uspijemo napraviti već smo puno napravili. Ono što mislim reći da je u ovom zakonu trebamo još više dijeliti ili razdijeliti položaj i odnos prema Hrvatima u BiH u odnosu na Hrvate koji su manjine u drugim državama ili koji su hrvatska dijaspora ili prekooceanskim zemljama i drugdje. Jer specifičan je položaj Hrvata u BiH. oni su tamo konstitutivni narod za razliku od drugih HRvata koji žive u drugim zemljama i to bi trebalo možda jasnije podijeliti pa i drugačije tretirati u samom zakonu, ne tretirati na isti način dakle sve Hrvate izvan HRvatske jer nisu svi u istom položaju. A prema Hrvatima u BiH u zadnjih dvadesetak godina napravljeno je dosta dobroga ali bogme dosta lošega pa i pogubnoga. Rezultati naših odnosa ili politike, ili politike HRvatske pogotovo '90.-ih prema Hrvatima u BiH je taj da ih je sada broj Hrvatima u BiH gotovo prepolovljen, dijelom je zato krivica i hrvatske politike koja je tada vođena. No tu smo gdje smo. Ajmo sada učiniti sve što možemo da onima koji su ostali tamo da im bude bulje ili da ih ne bude manje nego što ih je sada, po mogućnosti više ali da ih ne bude manje nego što ih je sada. Dakle, u tom smislu trebalo bi drugačije ili specifičnije urediti to pitanje položaja Hrvatima u BiH jer oni su tamo konstitutivni narod, ali prije svega treba uložiti napore u dva pravca. Dakle, kako im pomoći da se njihov status u u toj državi BiH uredi da bude zaista ravnopravan i konstitutivan narod i tu RH mora učiniti puno više, a u ovom zakonu o tome ne vidim baš puno. I drugo, kako im pomoći da njihov socijalni i gospodarski položaj bude što bolji. Što se tiče samih rješenja iz zakona, dakle prihvaćam prijedlog koji je ovdje naveden da se osigura jedno tijelo iz kojeg će se voditi jedinstvena politika prema Hrvatima izvan Hrvatske. Podržavam dakle ovo rješenje da se stvori jedan poseban ured. Ono jedino što bih rekao ne znam zašto da se zove središnji državni ured itd.? koliko vidim iz zakona, a inače nema drugih ureda postoji jedan jedini. To je ovaj i on je državni. Prema tome, ne postoji neki periferni ili županijski ili ne znam kakvi pa da ovaj bude središnji. Dovoljno je da se zove državni ured za odnose prema Hrvatima izvan Hrvatske. Dakle ne treba ovo središnji, jer drugih osim njega niti nema niti u Hrvatskoj niti nigdje drugdje. Dalje, u članku 26. kada se govori o savjetu i govori se o užem tijelu savjeta kojeg bi činio predsjednik, potpredsjednici i koordinatori pojedinih resora. Ne vidim razlog zašto se to ne bi imalo svoje ime, dakle ne uže tijelo, neka se zove predsjedništvo ili koordinativno. Da ima svoje ime, neka se zove predsjedništvo savjeta, dakle ne da bude uže tijelo pa ... /Govornik se ne razumije./ ... sazivam uže tijelo savjeta, predsjedništvo neka se zove ili već na neki drugačiji Oko ovih rješenja također je sporno i danas je bilo puno govora oko hrvatske kartice. Malo oko toga ima nejasnoća. Dakle nemojmo to iskoristiti da time da time netko bude privilegiran ili u boljem ili privilegiranijem položaju nego što su to Hrvati u Hrvatskoj. Dakle, ne znam koliko ćemo time pomoći tim ljudima, možda ćemo ih opet staviti u poziciju da na neki način se separira, izdvaja a to nije dobro. Ja sam zato da ih se integrira a ne izdvaja iz hrvatskog nacionalnog korpusa. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo prijavljene dvije replike. Prva je zastupnik Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabor. Poštovani državni tajniče. Pa kolega Jelušić postavili ste jedno pitanje da li će administrativna forma riješiti sve ove probleme. Mislim da sigurno je dobro da se u zakonu mnoge stvari i decidiranije postave još kao takovo ali ono što je jako bitno i što smatram to je ovaj ovaj dio koji je vezan konkretno za gospodarsku suradnju. Postavlja se jedno pitanje koje svakako trebamo riješiti i trebalo bi ga rješavati, da postoji jedna veća sigurnost vezana za gospodarsku suradnju, a posebno i naših Hrvata koji se nalaze da li van domovine, jer postoje određena loša iskustva koja su bila u prošlosti? Da li su ona uvjetovana zbog toga što nije postojao zakon ili nečega drugoga, to je drugo pitanje. Ali imao sam priliku i biti u ovim godinama, desetak godina iza, i u hrvatskom domu u Sacramentu, u Pertu u Australiji. Mogu vam reći da sam više puta često čuo loše nego neka dobra razmišljanja o toj gospodarskoj suradnji. Slučajevi koji su se i dešavali u Hrvatskoj vezano oko ulaganja ima i danas koji su završili na sudovima i još se kao takvi vode. Zbog toga mislim da ovaj dio oko gospodarske suradnje moramo na jedan kvalitetniji način Isto tako vezano za Hrvate u Bosni i Hercegovini, posebno vezano za školstvo i stihijnost koja je bila prisutnost. Također govorim iz iskustva jer sam sedam godina predavao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i sigurno došao sam do jednoga uvjerenja da je potreba našeg prisustva tamo i da to sveučilište nije često puta kad se govori postavljeno iz nekih političkih razloga nego je sigurno potrebno za postojanje naših ljudi tamo i njihovo školovanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa evo ja bih htio naglasiti da je ovakav zakon zbilja potreban i drago mi je da htio bih ovdje reći da je učinjen veliki trud upravo zastupnika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskom saboru, naročito gospodina Ivana Bagarića, da ovakav ovakav zakon dođe u Hrvatski sabor i koliko ja znam on već dugo vremena radi na tome. Znači taj zakon nije, on je došao sada, ali gospodin Bagarić o njemu govori već nekoliko godina tako da se ne može reći da je to u predizborne svrhe zakon nego je došao iz potreba koje su očite jer vidimo da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je sve u težem i težem položaju. Mi znamo koliko su ljudi iz Bosne i Hercegovine doprinijeli u obrani Hrvatske, u stvaranju Hrvatske, ali znamo i koliko ljudi iz Bosne i Hercegovine živi u Hrvatskoj, radi ovdje, školuje se ovdje, u isto vrijeme nam je žao da se smanjuje broj Hrvata u Bosni i Hercegovini. I sigurno da ovakav jedan zakon sam po sebi neće neće riješiti hrvatske probleme, ali će barem donekle pomoći i ovim se vidi da je dobro da u Hrvatskom saboru sjede zastupnici iz Bosne i Hercegovine jer pitanje je da li bi se i na ovakav način govorilo u Hrvatskom saboru da njih nema ovdje. Hvala lijepo. Hvala. Pa vidite, dobro je da svi zastupnici daju svoj doprinos i dobro je da dođe do ovog zakona. Ja ne umanjujem nimalo doprinos kolege Bagarića, ali dali su doprinos i ostali ovdje. Što hoću reći? Nije bitno i nije dobro ukoliko na ovom zakonu i brigu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini budu vodili samo zastupnici koji su iz Bosne i Hercegovine ili zastupnici koji nisu iz Hrvatske. Nema tu rješenja i tu je …nerazumijevanje … koja se do sad vodila. Dok god Hrvati iz Hrvatske svi i mi svi ne budemo vodili brigu o Hrvatima izvan Hrvatske neće biti dobro za Hrvate izvan Hrvatske, a ne samo Hrvati koji su izvan Hrvatske. tome, ja sam za to da svi promijenimo odnos prema Hrvatima izvan Hrvatske i da se oko toga ne dijelimo, da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku, a ne da nam Hrvati izvan Hrvatske trebaju samo kad daju novce i kad nam trebaju njihovi glasovi. Hvala. Hvala lijepo. Imamo zadnje prijavljenu pojedinačnu raspravu. Zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam, poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nema sumnje da naša obveza pomagati hrvatske državljane ma gdje god bili ne samo da je naša ustavna obveza regulirana u članku 10. nego jednostavno ovdje je bilo dosta govora i o emocijama, naša ugodna obveza. Što smo mi očekivali nakon osam godina vlasti, odnosno da i skratimo cijelu priču na samo zadnji mandat, četiri godine, da će u ovom prijedlogu zakona gospodine državni tajniče biti prikazani svi uspjesi naše politike, politike ove HDZ-ove vlasti naspram Hrvata diljem svijeta, a pogotovo u Bosni i Hercegovini. Kakvo je bilo oživotvorenje te naše politike na koju nas obvezuje Ustav, koje su to bile naše aktivnosti, koji su to bili naši programi. Od toga nema ni riječi. Ali što ima i kakav je ovaj zakon? Ovaj zakon je jednostavno razglednica Hrvatima prije svega u Bosni i Hercegovini, a i Hrvatima diljem svijeta od Hrvata iz Hrvatske i to je sve. Puno, pregršt lijepih želja i pozdrava i puno emocija, a kako ćemo to ostvariti, pa zar vam to nije dovoljno jer kaže se u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona, vlada kaže nije potrebno osigurati nikakva dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Evo to je briga ove Vlade za te ljude. Dakle gospodo, ja vjerujem da vi želite pomoći, ali na takav način se ne pomaže. Gospodo, puno više djela a manje riječi, bilo bi onda bolje i nama ovdje i njima tamo. Pomoći drugome možemo samo ako budemo sposobni pomagati. Hrvatska je u bankrotu, Hrvatska je bankrotirala, ali osmijeh je na licima i Vlada puca od smijeha dok Hrvatska puca po šavovima. Umjesto industrijalizacije i reindustrijalizacije na što se obvezujemo i što nam je obveza i danas sutra i ogromna sredstva možemo povući iz sredstava Europske unije koja svoje dosadašnje i zablude u vlastitoj politici upravo na regionalnom razvoju, na reindustrijalizaciji. Gdje su ti ovdje programi, o tome moramo govoriti, pogotovo sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Oživotvorenje takvih planova i to, to bila pomoć, to bi bilo nešto što bi se vidjelo to bi se moglo onda i opipati. Ovako ostaju kažem samo dobre nakane, dobre riječi, dobri i srdačni pozdravi. Nema sumnje i tu je bilo rečeno i od strane vladajućih da je Hrvata sve manje, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Hrvatskoj i to nas sve skupa treba zabrinuti. Hrvata je možda nešto više u prekomorskim zemljama, ali i to su već tko zna koje je već generacije i pokoljenja. Aktivna pronatalitetna politika u Hrvatskoj i reindustrijalizacija čini temelj pomoći i opstanku i oživotvorenju naše ustavne obveze. Da bismo to napravili i ovdje je potrebno, bilo je govora o suglasju ali mi moramo ovdje u Hrvatskoj učiniti jedan osnovni preduvjet da Hrvate ne izjednačujemo sa time u kojoj su političkoj stranci. I kada taj switch u glavi prelomimo onda će biti puno jasnije. Onda bi neke i rasprave o političkoj situaciji u samoj Bosni i Hercegovini bile drugačije. Međutim, ja vjerujem da će doći to vrijeme. Još uvijek to u Hrvatskoj od nekih strana ide dosta sporo. Sjetimo se daleke sada već 2005. godine kada je Sanader, koji će se evo, koji je odbjegli, uskoro će se i vratiti, poveo 7 ministara u Kanadu, Kanadu, a prethodno je najavio u Hrvatskoj veliku izvoznu ofenzivu. Ali prije toga će nam pomoći naši ljudi, bogati ljudi koji su se, Hrvati koji su se odlučno snašli i koji će investirati u Hrvatsku. Kako su se vratili, čak je bilo govora da će se osnovati i posebna tijela. Od toga ništa. E pa kako nama Hrvati nisu pomogli ti koji nisu reinvestirali, a zato smo mi krivi ovdje to je sigurno e sada smo mi nakanili kako bi mi ovdje, ali to je samo ovako deklaratorno kako se to u zakonu i navodi, dakle kako bi mi pomagali tim našim ljudima u Bosni i Hercegovini. Kakve su nomotehnički odredbe ovog Zakona? One nemaju čak normu, one nisu norme zakona. One su norme više deklaracije nekakve, rezolucije. 70 i više posto normi koje se nalaze u ovom Zakonu nisu norme u smislu nomotehnike da su obvezujuće. Ono što je obvezujuće i što zaista ima snagu prije svega provedbe to je ova administracija. E tu smo maheri. To odmah znamo kako osnovati savjet, kako osnovati središnji državni ured za Hrvate. Dakle, jedinu će korist materijalnu od ovoga imati Hrvati u susjednim zemljama što ćemo mi ovdje u Hrvatskoj zaposliti neke ljude. Da imamo i ovo drugo onda bi ovo imalo opravdanja. I onda osim Središnjeg državnog ureda osim savjeta imamo i jedan poseban ured koji se ovako dosta pjesnički zove kao nekad ono otvorena vrata Vlade, a ovaj se zove Ured dobrodošlice kao ured za happy our. E sad taj ured dobrodošlice čime bi se on bavio i kako osim što bi lijepo pozdravio te naše ljude na granici ne znamo kojoj, je li pitao ih koliko su donijeli. E to pitanje mi gospodo ovdje u Hrvatskoj nismo razjasnili. Hrvati su doista puno pomagali Hrvatima u Hrvatskoj. I onda kad je bilo najteže to se svi slažemo. I ne trebamo onda bježati od toga da postavimo pitanje, na žalost to se pred sudom sada i pred sudovima razotkriva gdje je nestao taj novac. A molim vas, što od neprijatelja imate očekivati nego da vas ubije i opljačka. Ali od onoga koji se busa u hrvatska prsa, koji zloupotrebljava najtežu situaciju u kojoj se Hrvatska ikada našla i tu pomoć krade. Dobro, o tome smo mi ovdje zakasnili reći. Reći će pravosuđe o tome. E sad umjesto tog Ureda dobrodošlice koji je pitanje kako će funkcionirati mi u ovom današnjem trenutku radi u Hrvatskoj iako nije ustrojen ali punom parom radi ured za zbogom iz Hrvatske. Odljev mladih mozgova je zabrinjavajući. Mladi nemaju posla, odlaze vani. To nikog živog ne zabrinjava. Tko će imati pomoći kome ako ovo bude danas sutra pusta zemlja. Pitanje kako ćemo to mi pomagati u ovom gospodarskom smislu je ostalo krajnje fluidno, nedorečeno, odnosno praktički neostvarivo. Nema nikakvih obveza, nema obveza koje bi upućivale bar kao blanketna norma na neki konkretni zakon. Međutim, evo diskrecijska ocjena davanja državljanstva od strane Upravnog suda i Ustavnog suda je ukinuta, gdje se nalaže tijelima državne uprave da obrazlože svoju odluku o davanju ili uskraćenju državljanstva. Dakle, to više nije diskrecijska ocjena koja je dugo vremena vrijedila da se nekom daje državljanstvo, da se nekom uskraćuje. E sada, ljudi koji su se odrekli hrvatskog državljanstva i za mene je to nešto prestrašno. Možemo razumjeti nečije životne potrebe i egzistencije, ali emocije, takvi ljudi u tom smislu da im treba davati poseban status ne zaslužuju. Jer Hrvati u Hrvatskoj imaju samo jednu zemlju. Oni nemaju ni rezervnu zemlju ni rezervno državljanstvo osim nekih. Prema tome, po kojim kriterijima to je o tome već govorila ... .../Upadica Antunović: Vrijeme!/... Evo još jedna rečenica. O tome je govorila kolegica Bonačić govoreći u ime kluba SDP-a. Kako će se davati status Hrvata bez hrvatskog državljanstva. Hoće li to biti iskaznica HDZ-a? Za početak molim da se ne dobacuje iz klupa za vrijeme rasprave predsjedničkom stolu. Ako imate šta prigovoriti opet imate instrumente u Poslovniku. Imamo prijavljeno 4 ispravka netočnog navoda i 2 repčike. Prvi ispravak zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem se gospođo predsjednice. Ovu demagogiju gotovo da je nemoguće ispraviti. Međutim, ja ću ispraviti nekoliko onih demagoških izričaja koje sam ovdje čuo. Nakon ovoliko lijepih i korisnih rasprava čudi me gospođo Ingrid Antičević da ovako govorite, iako mislim da je važno ovo zbog javnosti kazati da vi ovako govorite i o stvarima koje vi dobro razumijete, a kamoli o stvarima koje uopće ne razumijete, a ne možete ovu stvar razumjeti jer očigledno na žalost niste pročitali zakon. Jer da ste zakon pročitali onda bi između ostaloga znali gdje se odnosi ne znam koji članci na komunikaciju i suradnju gospodarsku sa ne znam Hrvatima u Bosni i Hercegovini itd. Dakle, Dakle, nije točno da je ovo razglednica sa dobrim željama nego je točno ovo je i pozdrav i razglednica i pozdrav i razglednica iz Hrvatskog sabora od zastupnika i Vlade RH koja najozbiljnije misli i iskreno misli urediti odnos s Hrvatima izvan RH.

Dakle, Hrvatska nije u bankrotu. To je prvi netočan navod kolegice Antičević, međutim u svom govoru ste iznijeli niz neistina, a kolika je vaša briga prema Hrvatima u BiH i izvan Hrvatske najbolje bi bilo da si pogledate amandmane koje ste davali na proračun RH na rebalans proračun RH gdje ste poziciju za pomoć Hrvatima izvan Hrvatske ogolili nekoliko desetaka puta i nije mi jasno zašto svoju netrpeljivost koja je očigledna prema HDZ-u usmjeravate preko HDZ-a prema Hrvatima izvan BiH. Druga stvar, ako već govorite neke stvari taj sastanak nije bio u Kanadi nego je bio u Clevelandu imao je sasvim drugačiju namjeru. A o tome koliko SDP razmišlja o Hrvatima iz BiH najbolje pokazuje koliko je bila vaša štetna potpora SDP-u BiH i što je to donijelo i kakvu štetu je donijelo Hrvatima u BiH. I to je prava istina.

da koristite ono što vam je omogućeno i omogućava normalnu raspravu. Sljedeći ispravak netočnog navoda, zastupnica Ivanka Roksandić. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Marinović izrekli ste nekoliko, niz netočnih navoda, a reći ću vam netočno je da u ovom zakonu nisu osigurana sredstva kao što je netočno da su ovo samo dobre namjere. Dva mandata radim u ovom Saboru, prvo u pododboru za Hrvate izvan RH, a sada u odboru. Upravo ova Vlada je izradila strategiju odnosa prema Hrvatima, a rezultat te strategije je ovaj zakon. Netočno je da ova Vlada ne brine o Hrvatima, dapače itekoliko sredstava kroz različita ministarstva u ovom trenutku je upravo osigurano za Hrvate koji su ili nacionalne manjine ili su konstitutivni narod u BiH ili su naši iseljenici, gospodarski iseljenici, politički iseljenici ili različite vrste. Dakle, upravo ova Vlada osigurava dobre pretpostavke da Hrvati opstanu i da se vrate, čak ih i poziva ovim zakonom da se vrate u RH. Pa evo kolegica jako bi htjela, ali neće joj se ostvariti da je Hrvatska bankrotirala. Hrvatska će za razliku od mnogih europskih zemalja u sličnom položaju svoje probleme morati riješiti sama, dok ovi uz obilnu pomoć Unije. Ali, bankrotirala je politika hrvatskog SDP-a u BiH onog trenutka kad je Milanović išao dati podršku Komšiću i tako su Hrvati BiH dobili predstavnika za kojeg nisu uopće oni glasovali, zahvaljujući vama svaka čast. Sljedeća je na redu replika zastupnika Jerka Rošina. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo ja za razliku što kolegicu Antičević napadaju i ispravljaju navode ja bih htio pohvaliti njenu uvodnu rečenicu u kojoj je kazala da da bi bilo bolje da postoje djela, a puno manje riječi. Međutim, ja ne vjerujem u iskrenost njene te izjave jer da ona to stvarno misli onda bi nakon toga bila prekinula govoriti ovo sve što je govorila jer su ovi kolege koji su radili na ovome zakonu barem nešto učinili. Dali su jedan prijedlog … /Govornik se ne razumije./… znam koliko godina već o tome brinu, trebalo im je puno, ali eto su do nečega došli. Slažem se da je puno bolje raditi, a manje pričati. (SDP)** Odgovor na repliku, zastupnica Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vrlo hrabro, odnosno vrlo kratko, ali reći ću kolega da za razliku od vaših drugih kolega hrabro je da ste iznijeli repliku, dobro vi ste bračanin pa se to onda tako,to smo i očekivali. Dakle, pa kad samo govorimo čak i da nije prijepor oko sadržaja, da se sjetite i da ozbiljno mislite 8 godina kontinuirane vlasti i vi ovakav prijedlog ovdje iznosite. I to sa eventualno nekim obvezama koje će nastupiti tek od 1.01.2012. godine. TO nije ozbiljno. Bilo je vremena, ali to ga se niste još sjetili, ali idu izbori pa ste se onda toga sjetili ne bili koji glas … I zadnja replika, zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolegice Ingrid govorili ste o uredu za mozgove ili za odljev mozgova. Pa vidite na televiziji nas svakodnevno bombardiraju i, na javnoj televiziji, kako će mladi imati posla potpuno ravnopravno u natječajima u EU. Dakle, moći će jednakopravno sa europljanima kandidirati za poslove za zapošljavanje u EU pa valjda nagovještavajući tim mladim ljudima kad već nisu imali ravnopravan odnos ovdje jer je ovdje bitna podobnost eto moći će otići u EU, a Hrvatska će ostati takva kakva je. Hvala lijepo. Može evo samo jedna rečenica. Vi ste o tome i prije govorili i vaši kolege, dakle pitanje Hrvata iz Posavine. Sjećamo se, ja se, to su kolege mi drugi pričali, malo je ovdje kolega otada, ali ovi važni imaju nekakvi kontinuitet oni sa dugogodišnjim kontinuitetom saborskog zastupnika svjedoci su toga kad im je upravo tadašnja većina HDZ-a upravo otpratila te Hrvate iz Posavine koji su došli ovdje dobiti prije svega utjehu, a onda možda i nešto drugo, bili otpravljeni sa groznom rečenicom "Idite pa se žalite Aliji." Molim vas bez dobacivanja. Obostrano, kolegice i kolege. Imamo povredu Poslovnika, zastupnik Šuker. Hvala lijepo. Iscrpili smo raspravu pojedinačno po prijavljenim zastupnicima. Na redu su zaključne rasprave rasprave u ime kluba. Prvi je na redu zastupnik Boro Grubišić u ime HDSSB-a. Htjela

ovaj Zakonski prijedlog zaista u nekim segmentima ili dijelom ima elemente rezolucije, deklaracije, a u nekim drugim segmentima ima zakonske prijedloge koji priliče zakonu i koji strogo određuje i kojim se strogo regulira određena materija, to je dakle prijedlog o osnivanju središnjeg ureda, savjeta i još nekim Croatia card, ili Crocard kako god hoćete, iako tamo nije definirano tko to sve ima pravo i koja su to prava izrijekom pobrojana, osim nekih. Hrvatskoj i Hrvatima izvan Hrvatske neophodno je potrebna useljenička politika. Nekakav Vladin ured za useljeništvo ili bilo kakav drugi oblik, znatno bi više doprinjeo da se ne dogodi ono o čemu je gospođa Antičević govorila a to je odljev, neću reći mozgova, to bi bilo onako ružno anatomski rečeno, odljev mladih kadrova pametnih ljudi iz Republike Hrvatske, i umjesto da poboljšavamo ovdje našu sliku educiranosti i demografsku sliku mi poboljšavamo demografsku sliku Europe, Australije, Kanade, Amerike i i ne samo demografsku negoli upravo sa školovanim kadrovima očito ih redovito opskrbljujemo. Računa se da je oko 10 tisuća Hrvata svake godine svake godine odlazi iz Republike Hrvatske, je li to baš tolika brojka ili ne, ali evo prema popisu stanovništva neslužbenim rezultatima, stanovnika u Republici Hrvatskoj je manje za skoro 200 tisuća, a broj Hrvata u BIH gotovo se prepolovio na prijašnji popis stanovnika. Što to znači kako se to zapravo može popraviti dobro je ovdje netko govorio o tome, a i kolega iz udruge Prsten je ovdje da se prije svega gospodarskim projektima koji povezuju Hrvatsku i Hrvate izvan Hrvatske, ovdje mislim pretežito na BIH sa kojima imamo 1000 km granice, što vodene što i gdje s jedne u dobrom dijelu i s jedne i druge granice žive Hrvati, nije bitno koliko po dubini Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje se prekograničnom suradnjom i projektima projektima prema Europskoj uniji, na projektima prekogranične suradnje može puno toga učiniti. O tome danas nismo puno zborili negoli više o političkim posljedicama, posljedicama, političkim prepucavanjima ovdje, stranačkim, međustranačkim, interstranačkim itd. Ja moram istaći da Ja moram istaći da ovdje danas nitko nije spomenuo Hrvati koji su naselili u tzv. meki trbuh Hrvatske područje Like, Like, Korduna, Banovine, onda kod nas u Slavoniji Okučana, Slavonske posavine, a iz Bosne iz Bosanske Posavine i da je zapravo za njih s obzirom da nema puno brige nadležnih tijela i organa, da kasne mjere prema njima, da kasno ostvaruju svoja prava i kasno se ostvaruju propisi prema kojim bi se oni zadržali ovdje na ovom teritoriju na praznom prostoru Republike Hrvatske, oni odlaze. odlaze. Pa bih ja ovu Strategiju aktualne Vlade Republike Hrvatske u kontinuitetu od 2004. godine nazvao izlaznom strategijom Republike Hrvatske jerbo ti ljudi odlaze iz Hrvatske zauvijek. Evo primjera 30 obitelji iz Knina, zajedno u jednome danu su otišli u jednu prekooceansku zemlju. Dovoljno sam rekao, hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, zastupnik Mato Bilanić. Naime, netočno je gospodine Grubišiću da Vlada Republike Hrvatske ne čini za Hrvate iz Bosanske Posavine koji su se naselili na ovim područjima. Hrvatsko vijeća obrane, koji su dobili kuće, od svih građana Bosne i Hercegovine općenito i Vojvodine, koji su naselili ta područja koje ste vi kazali da će dobiti kuće sukladno svojom kvadraturom koju koriste za 0 kuna. I zasigurno je to poticaj da im se standardno osigura na tom području, na žalost imate ljudi koji uvijek žele ići van i žele odlaziti, ali na tim područjima danas ima zasigurno više stanovnika, poglavito u Slavoniji nego što je bilo prije 10 godina. Povreda Poslovnika, zastupnik Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospođo potpredsjednice, ako netko govori nešto što ja nisam rekao, je li to povreda Poslovnika? Dakle, ja nisam govorio o pripadnicima HVO-a koji su dobili kuće. Ako već o njima govorimo onda govorimo o onima koji nisu mogli biti pripadnici HVO-a kao oni iz Kotor Varoši. O rezultatima

Poštovani kolegice i kolege zastupnici, nemojte sada. Kolega Bilonjić i kolega Grubišić ja vas molim da dozvolite da dovršimo ovu raspravu na primjeren i pristojan način bez nepotrebnih svađa. Prije nego što zaključim raspravu, zadnji govornik u ime Kluba je u ime HDZ-a zastupnik Ivan BAgarić. Hvala gospođo potpredsjednice. Ja mislim da na koncu ove rasprave u ime Kluba HDZ-a mogu svima zahvaliti koji su konstruktivno ovdje i s najboljom nakanom raspravljali. Normalno da treba otkloniti svaku vrst politikantstva i svaku vrstu demagogije koje je također ovdje bilo, međutim ona neće sigurno natkriliti sve ono dobro što smo čuli i sve ono iskreno što smo učinili. Ovo sve činim kao predsjednik Odbora za Hrvate izvan RH i kao zastupnik koji je od početka od same inicijative do izgradnje ovih dokumenata bio praktički na svim stepenicama. Mogu jamčiti svima onima koji su ovdje u sabornici ali i onima koji nas eventualno gledaju. Ovo je iskrena nakana Vlade RH da na sustavan način uredi ovo vrlo važno pitanje. Prema tome, neistina je da ćemo praviti više administracije kao što se u nekim medijima povuklo to pitanje, neistina je da će ovo nešto koštati HRvatsku na ovaj ili onaj način nego mi vjerujemo da svaka kuna uložena u ovaj projekata biti će deseterostruko vraćena i biti će na korist i HRvata i Hrvata izvan HRvatske. Važno je kazati da je ovo zakon koji se donosi na pragu ulaska Hrvatske u EU, a ne pred izbore. Nego stoga što zapravo ulazak Hrvatske u EU otvara nove perspektive, nove mogućnosti i u tim perspektivama i mogućnostima se govori u ovom prijedlogu zakona. I mnogi koji su ovdje govorili nažalost nisu ni pročitali.pa tamo se baš spominje prekogranična suradnja, fondovi određeni i svaka suradnja. S druge strane mislim da će s ovim prijedlogom zakona biti zadovoljni i predstavnici jer je netko ovdje govorio o caritasu i o crkvi dakle predstavnici između ostalog i crkve iz BiH jer njihov projekat sa Udrugom "Prsten" bio mikrokreditiranje i potpora malom gospodarstvu. I sam kardinal PUljić osobno je sudjelovao na određeni način u poticanju ovog projekta i članci 52. i 53. o tome nedvojbeno i jasno govore i oni su čisti kao suza. Mi smo postigli jedan konsenzus dakle oko zastupljenosti u Hrvatskom saboru i on je sada takav kakav je, ja ga ne bih ponovno otvarao. Međutim, pitanje dopisnog glasovanja, korektnog dopisnog glasovanja je pitanje koje je ako ne možemo sada urediti uredit će ga netko tko dolazi nakon nas jer ne postoji zemlja u kojoj ljudi izvan te države glasuju a da to ne mogu učiniti dostojanstveno, civilizacijski bilo internetom bilo dopisno kako se to čini. Prema tome to je nešto što stoji pred nama ali u svakom slučaju ne možemo sve staviti u ovaj zakon između ostaloga jer bi otvorili različite prijepore sa onim odredbama koje su nedvojbene i koje će zapravo biti konsenzusom usvojene u ovom Hrvatskom saboru. Stoga ja sebi dajem na slobodu da ispred HDZ-a čak predložim da članak 50. se stavi to sam već gospodinu državnom tajniku kazao u podstavak vođenje gospodarske evidencije i statistika da se napravi bolja struktura i čak da se otvori pitanje jer je ovdje bilo često pitanje prijepora pitanje statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva i tzv. hrvatske kartice da se u biti objedini, da to bude jedan uvjetno rečen o instrument kako bi i taj prijepor zatvorili i kako bi ovaj prijedlog zakona dobio punu potporu Hrvatskog sabora. Na koncu evo iskreno, hvala još jedanput i zahvaljujem se svima i Gospodinu koji je dao da smo na određeni način priveli kraju ovu raspravu a u očekivanju konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Pozivam da riječ uzme završno u ime predlagatelja državni tajnik Mario Nobilo. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zastupnici i zastupnice. Vrlo kratko u ime predstavitelja zakona. Mi naravno uočavamo načelnu podršku Hrvatskog sabora sistematsko sistematsko uređenje ove materije. Ima raznih mišljenja o tajmingu ovog zakona ali ja mislim ipak se radi o jedno procesu. Mi uspostavljamo strukturu koja mora objedinjavati i strateški razmišljati o ovim problemima. Ta struktura koju ćemo ubuduće postaviti treba samo biti mehanizam da bi se taj proces nastavio i unapredio i mislim da je neobično važno da nastavimo traženje suglasja ovim pitanjima, jer bez ovakve rasprave koje na momente postaje emotivna, ali bez te rasprave tog suglasja ne bi moglo ni biti. Posebno želim pozdraviti one prijedloge koji su konkretni i koji se odnose na sam zakon i mislim da njih treba uzeti u u obzir do drugog čitanja na način koji je već bilo objašnjeno kako bi taj zakon bio harmoniziran sa drugim zakonima isto tako služio svojoj izbornoj svrsi. Vrijeme je vrlo odgovorno. Hrvatska je završila pregovore sa EU, mora se prema regiji na neki način redefinirati aktivno i konstruktivno a unutar te regije mora u turbulentnom ... BiH posebno voditi brigu o interesu konstitutivnog naroda što je ovdje bio danas vidim i glavni problem u nizu problema koji Hrvati kao korpus u svim kategorijama imaju i sigurno da je ta na trenutke emotivna rasprava doprinijela suočavanjima sa samim problemima koje ovaj zakon obuhvaća. Hvala vam lijepo. će predlagatelj uzeti u obzir rasprave koje su ovdje iznesene naročito konkretne prijedloge i nadam se da ćemo na kraju dobiti zakon koji će osigurati ono što nedostaje HRvatima izvan Hrvatske i Hrvatima u Hrvatskoj a to je efikasne institucije koje će biti na usluzi